Nastavljamo sa objedinjenom raspravom o - Konačni prijedlog Zakona o predmetima opće uporabe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286, Konačni prijedlog Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 288, - Konačni prijedlog Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 292, Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 289, Konačni prijedlog Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 297, Konačni prijedlog Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 303, - Konačni prijedlog Zakona o kontaminantima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 302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 Ukoliko ne počinjemo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika HDZ-a raspravu su podijelili Stjepan Milinković i potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite.

Pa evo odmah na početku da kažem klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Međutim moram odmah reći da nisam sretan sa činjenicom kada imamo 7 vrlo značajnih zakona za ja bih rekao zdravlje ljudi, općenito u ovoj zemlji, očito zato što to možda nije politički atraktivno i ne mogu se dobiti brojni poeni na tome u sabornici sjedi dvadesetak ljudi tek i čini se da da budući da u ovom času nema nekog skandala s time u vezi možda kada je bilo prije par tjedana aflatoksini onda bi vjerojatno bila puna sala i svi bi diskutirali i svi bi nešto imali za nešto reći. U ovom času to valjda nije nikom atraktivno iako se radi o vrlo, vrlo važnim važnim zakonima, zakonima koji se tiču svakog od nas, svakog građanina Hrvatske. No, ja bih postavio općenito gledajući nekoliko pitanja u svezi ovih o pojedinim detaljima će kolega Milinković reći nešto. Jedno moje pitanje kada mi se nametnulo kada sam malo analizirao te zakone je zapravo pitanje zašto neke od tih zakona mi uopće donosimo? Naime, određene stvari koje su u njima su već riješene. Mi imamo ih legislativno dobro riješene primjerice ako govorimo o Zakonu o prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, mi imamo Zakon o hrani iz 2007.odnosno osme i jedanaeste godine, imamo Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama, Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima i to iz 2011.godine relativno svježe. Slično je tako sa drugim nekim nekim od ovih zakona, primjerice ako govorimo o Zakonu o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima mi imamo to područje riješeno zapravo Zakonom o hrani i Pravilnikom o prehrambenim enzimima iz 2010., Pravilnikom o prehrambenim aditivima zadnja novelacija je bila čak 2012.godine, prema tome postavlja se pitanje zašto mi donosimo te zakone jer to vrlo jasno moram reći ne traži od nas EU, dakle oni samo traže od nas da riješimo to područje, a ne na koji ćemo način to riješiti. A mi neke stvari imamo riješene. Drugo moje pitanje koje sam si postavio je dobro ako radimo te zakone zašto ih donosimo tek danas jer neki od tih zakona ako se radi o usklađivanju sa direktivama EU onda primjerice u svezi Zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe je zadnja direktiva EU donesena 2009.godine. Danas smo u 2013.godine prema tome zašto onda tek sada donosimo te zakone ili recimo kada govorimo o Zakonu o kontaminantima onda je direktiva zadnja iz ožujka prošle godine prema tome prije godinu dana. Zašto onda tek sada te zakone? druge općenite možda primjedbe su vezane uz kazne. Ja sam često izražavao stav kada se radi o zakonima vezanim o zdravstvu a posebno kada se radi o zakonima vezanim uz zdravlje populacije da su naše kazne daleko preblage. I u prijedlozima svih ovih zakona najviše moguće kazne za neku tvrtku koja napravi vrlo, vrlo ozbiljno kazneno vrlo ozbiljno kazneno djelo koje se onda reperkutira ozbiljno na zdravlje ljudi maksimalna kazna je u nekim zakonima 100 tisuća kuna, a u nekim primjerice kada se radi o Zakonu o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja svega 50 tisuća kuna. Pri tome kad govorimo o tom zakonu to je onaj zakon koji kao što sam rekao bi možda prije nekoliko tjedana izazvao burnu diskusiju jer upravo se problemi s kojima su se suočavali naši poljoprivrednici, a i svi mi tada bili vezani uz predmet ovog zakona. Zamislite, najveća kazna moguća je samo 50000 kuna za tvrtku koja je recimo uvela nešto što će bitno škoditi zdravlju ljudi, a pri tome znamo da je sudska praksa takva da nikada se se ne dosuđuje takva najviša kazna. I zapravo kad se gledaju te kazne onda se vidi da se tvrtkama će ponekad čak isplatiti možda riskirati takvu kaznu jer će dobit koju će dobiti sa kršenjem zakona zapravo biti daleko veća i to Još je važnije možda napomenuti jedan problem koji postoji ozbiljno i već dosta dugo kod nas, a to je pitanje provođenja onda tih zakona. Dakle mi često puta imamo vrlo dobre propise i kao što sam rekao, čak iz tog područja mi imamo propise koji su sasvim prihvatljivi i koji sasvim dobro reguliraju određeno područje ali je problem da li se oni i koliko se oni provode u stvarnom životu. Ako otvorite današnje novine, bilo koje današnje novine, naći ćete niz oglasa koji će tvrditi da su određeni proizvodi recimo imaju neka svojstva liječenja pojedinih bolesti. To je i sadašnjim propisima zabranjeno i sankcionirano, međutim nema zapravo to nekakvog većeg efekta naprosto zbog toga što se gotovo nikada ne sankcioniraju oni koji to krše. Prema tome, to što je i ovim zakonskim prijedlozima to dobro riješeno moram priznati me uopće ne umiruje jer ako se nisu provodili adekvatno niti dosadašnji dosadašnji propisi nisam uvjeren hoće li se ovi propisi uistinu provoditi, a posebice je to škakljivo pitanje zdravstvenih tvrdnji gdje vi ljudima koji boluju od nekih ozbiljnih bolesti dajete lažnu nadu i prodajete im za prilične novce proizvode za koje se izravno ili neizravno sugerira da će im izliječiti neku ozbiljnu bolest, a svi znamo da to nije točno. Prema tome, biti će vrlo vrlo važno hoće li se ovi novi zakoni na sličan način provoditi kao i dosadašnji propisi tj. ne baš uspješno i hoće li se tolerirati u našem društvu da se na taj način daju određena svojstva proizvodima, prodaju ti proizvodi iako to to nije niti sukladno sadašnjoj legislativi, a sasvim sigurno neće biti sukladno niti ovim propisima koji se ovdje navode. Ako se već radi o usklađivanju sa propisima Europske unije onda primjerice kada govorimo ovaj prijedlog zakona o provedbi uredbe Europskog parlamenta, u njemu nije uopće spomenuto recimo IT platforma, odnosno Registar biocidnih proizvoda, onaj R4B5 koji bi vjerojatno bilo dobro spomenuti jer će on omogućiti izmjeni informacija o tome između različitih zemalja, a i obavještavanju pučanstva o nekim od tih stvari. Ne želeći duljiti htio bih istaknuti samo još jednu stvar i zapravo jednu molbu predlagaču. Budući da znam da u ovom Saboru sve što oporba predloži se ad liminem odbija, ja bih predložio predlagaču da amandmanom Vlade jednu stvar nadopuni a to je članak 9. Prijedloga zakona o hrani za posebne prehrambene potrebe gdje je u članku 9. stavak 2. podstavak c) napisano obveza navođenja sadržaja ugljikohidrata bjelančevina i masti, međutim očito je omaškom preskočena kuhinjska sol. Prema tome evo moj prijedlog, bilo bi dobro da se i zasićene i nezasićene masti unutra navedu, ali ako je to iz bilo kojeg razloga komplicirano mislim da bi svakako trebalo ovu priliku iskoristiti da se stavi ta važna obveza koju sve europske zemlje propisuju. Pa evo moj prijedlog je da predlagač svojim amandmanom dopuni to i stavi unutra obvezu navođenja sadržaja kuhinjske soli. Ja bih s time završio, a kolega Milinković će nastavit. Hvala vam Gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle govorimo o hrani i zasigurno smo svi zainteresirani za zdravu hranu naravno i i one predmete koji dolaze u doticaj sa hranom. Naime, tu su predmeti opće upotrebe koji isto tako mogu imati svoja štetna djelovanja. Ovaj zakonski okvir uistinu je tako posložen, kad bi samo te pravilnike i sve te uredbe na koje se pozivaju, mogli bi čitat gotovo za vrijeme trajanja trajanja cijele rasprave, svih 15 minuta i mogao bi se steći dojam da gotovo se niti igla ne može provući uz takav okvir, ali evo dok se ne dogodi ovakve okolnosti kao što su se dogodile prije kratkog vremena onda se onda se svi počnemo intenzivno baviti sa time i onda je najžalosnije što onda je prva reakcija bila kada je došlo do ovog incidenta sa aflatoksinima da je kriv naš poljoprivrednik. To ja uistinu sa žaljenjem moram moram prihvatiti. Naravno dakle sustav je i oni koji provode kontrole i sve skupa jasno je definirano i inspektori i sve to stoji, samo je jedan problem što je premali broj kontrola. Premali je broj kontrola, tu je problem, zasigurno je potrebno na to uputiti. A druga u skladu sa tim novim propisima sad sami proizvođači morali bi kontrolirati dakle i svoje kontrole raditi, a tu smo malo suzdržani glede tih kontrola. Evo imali smo prije kratkog vremena, dakle ovaj incident sa aflatoksinima čitajući i prateći medije nije dugo vrijeme da će biti i sa maslinovim uljem gdje se isto tako naznake. I naravno i sa jajima i mnoge druge namirnice. I što je ključ? Što je ključ bi bio najbolji u tom dijelu osim ovih kontrola proizvesti dovoljne količine kvalitetne hrane. Mi imamo potencijale rekli smo jučer za gotovo 25 milijuna prehraniti sa hranom, a druga stvar i nije nam tlo toliko kontaminirano jako tako da možemo isto tako kvalitetnu hranu proizvoditi. Ali u tom dijelu svakako treba potporu dati, a na žalost evo stanje na našem selu i u poljoprivredi je takvo da naši poljoprivrednici jedva egzistiraju i uistinu teško mogu funkcionirati u ovim okolnostima. Mislim da u ovim od svih ovih rasprava naravno kolega Reiner je dotakao dijelom i biocidne pripravke i tako, ali zasigurno posebno mjesto bi trebali zauzimati kontaminanti koji su evo ovdje posebno navedeni. Ja sam se pripremio, ali budući nemam vremena s obzirom na ova događanja nemam vremena bit ću vrlo kratak. Naime, mi često mislimo da toksične materije dolaze samo iz izvora koje stvara čovjek ali je činjenica da mnoge da mnoge mogu biti prirodno prisutne u hrani. Tako toksične tvari u hrani mogu biti njeni prirodni konstituenti ili neprirodni sastojak koji nastaje kao rezultat kontaminacije hrane u lancu proizvodnje. Kontaminanti u hranu mogu dospjeti nekontrolirano iz okoliša ili mogu biti rezidue, ostaci tretiranja koje je čovjek koristio u različitim fazama proizvodnje. Prema tome, kontaminanti su tvari koje nisu namjerno dodane u hranu nego su posljedica kontaminacije hrane tijekom proizvodnje, pakiranja, transporta, obrade hrane ili su

i dalje kontaminante koji nastaju obradom hrane kao što su klor, propanoli, akrilamid, ostaci sredstava za čišćenje i drugi. Dakle, sve su to dakle kontaminanti koji mogu posebna mjesta i tu su teški metali. Posebno mjesto zasigurno zauzimaju pesticidi o kojima će tek mi se bojimo i strahujemo da će kroz dogledno vrijeme i sa pesticidima bit određeni problem. Ali naravno zasigurno je ovi aflatoksin nam je digao tako bih rekao pozornost na jednu višu razinu i i u tom dijelu treba učiniti maksimalne napore, dakle u onom dijelu i pripreme hrane, pripreme Pripreme hrane isto jer vezan je ovaj zakon dakle i za uvoz hrane. Zasigurno da je bilo više sluha kada je bila suša, pa da se interveniralo onda kada se upozoravalo da se mogla kvalitetna hrana onda ne bi se sada pojavljivale i takve okolnosti jer zasigurno i celulozna ishrana doprinosi smanjenju i aflatoksina i svih tih drugih štetnih faktora. Dakle, naravno ovaj zakonodavni okvir moram završiti će doprinijeti tome dakle unapređenju, ali isto tako opće mjere koje mora činiti ministarstvo, koje moraju činiti ministarstva bez obzira na nadležnost da bi se proizvele dovoljne količine kvalitetne hrane da bi naši poljoprivrednici mogli egzistirati, da bi mogli jesti zdravu hranu. Fala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Na izlaganje potpredsjednika Reinera imamo jednu repliku, Ana Komparić Devčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ja vam se zahvaljujem. Kolega Reiner vi ste spominjali reklamiranje tzv. lijekova sa čudotvornim učinkom na neke bolesti kao članica Odbora za zdravstvo slažem se sa vama. Odbor je dakle zauzeo stav da bi tu pojavu trebalo strože kažnjavati i apsolutno se slažem da taj problem nije samo problem ove direktive. Taj problem postoji sigurno unazad 15 godina od kad smo otvorili tržište i od kad su neki proizvođači tzv. lijekova počeli hvatati u mutnom. Jer čovjek kada je bolestan poseže za svakojakim rješenjima naprosto se suočavamo sa činjenicom da svakodnevno u novinama imamo razno razne reklame razno raznih lijekova koji rješavaju problem karcinoma, dijabetesa, različitih drugih bolesti što ja i vi sigurno znamo da nije točno. Osim toga, ti lijekovi su vrlo upitnog porijekla. Ne zna im se baš vrlo često porijeklo, a još manje sastav, a još manje njihovo zapravo djelovanje. I zato se apsolutno slažem sa vama, ali odbor je zauzeo takav stav da se takve reklame i kontrola takvih lijekova treba postrožiti. Hvala. Imamo odgovor, potpredsjednik Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Pa evo drago mi je da smo suglasni i mislim da će se svako s time suglasiti, s time da moram jasno reći da na žalost niti bilo kakav stav odbora tu neće puno pomoći. Postoje mehanizmi, postoje instrumenti to je Ministarstvo zdravlja jer postoje inspekcije koje mogu to napraviti. Naravno, uvijek je pitanje hoće li se s time baviti. Jer opet kažem, ako mi svakodnevno vidimo takve oglase u novinama za tvari, nisu to lijekovi jer da nam pišu lijekovi onda bi još vjerojatno netko reagirao a ovako kad oni napišu to i to liječi ne znam ovakvu ili onakvu bolest onda naravno to na neki način sugerira jadnim bolesnim ljudima koji se ponekad hvataju za slamku da će im to pomoći, a naravno to im samo izvlači novac iz džepa. Zato je jako važno provođenje postojećih propisa, ali i ovih sad koje donesemo recimo o predmetima opće uporabe gdje imamo u članku 3. stavku 3. opet gdje se isto navode proizvodi koji u primjeni dolaze u dodir s kožom i sluznicama sadrže zdravstvene tvrdnje. Prema tome, opet imamo vrlo jednu škakljivu stvar čim se spominju zdravstvene tvrdnje to mora biti pouzdano dokazano jer u protivnom zapravo bolesnim ljudima, najvulnerabilnijoj skupini prodaje se rok za svijeću, izvlači se njihov teško zasluženi novac. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Na izlaganje kolege Milinkovića imamo dvije replike. Prvi kolega Branko Kutija. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Milinković ukazali ste da nema dovoljno kontrole pa ste usput spomenuli i maslinovo ulje kao jedno od mogućih grešaka, odnosno problema kojih će biti u budućnosti. Mi već sada imamo problem, a on se pokazao i dokazao prije mjesec dana u Omišu da se tako zove, je imala takmičenje i uzelo se 10-ak maslinovih ulja sa etiketom u trgovini ekstra djevičansko maslinovo ulje i na Zavodu za javno zdravstvo u Splitu se radila analiza i samo jedno ulje od tih 10-ak je spadalo u tu kategoriju, znači ekstra djevičansko. Znači, nećemo imati problem u budućnosti nego već imamo danas problem sa maslinovim uljem Hvala. Imamo odgovor, kolega Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kutija svakako mi je drago da ste primijetili ovu tvrdnju glede maslinovoga ulja i deklariranja samoga, a zasigurno nema nikoga ovdje u u ovoj, manji broj možda koji nisu ljubitelji maslinovog ulja i puno puta za onim reklamama mnogi nasjednu na onu reklamu gdje kaže ekstra djevičansko, a na kraju ispadne i čuo sam mišljenje raznih stručnjaka da se radi čak o smeću ajmo reći. Možda je to kriva informacija. najvećem blagdanu Uskrsu, problem je i u jajima. Isto tako gdje se isto upozoravaju struka upozorava na određene probleme glede i i mnogih drugih dakle prehrambenih proizvoda gdje uistinu je potrebna kontrola. Ali je u tom dijelu zasigurno onaj moment gdje su proizvođači ili možda uvoznici sami si uzeli nadležnost da to kontroliraju, to čini još problem veći. Hvala lijepa. Hvala i vama. I posljednja replika, Igor Češek. Izvolite. **Češek, Igor (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Milinkoviću vi ste upoznati u problematiku zdravstvene ispravnosti hrane i vrlo često to izražavate u Saboru, ustvari ne znam da li upućujem pitanje na pravu adresu, više bih molio predstavnika predlagatelja ovih zakona da hrvatskoj javnosti nešto kažu kakva su iskustva kod primjene ovih zakonskih odredbi u zemljama EU, a ponajviše sustav kontrole proizvodnje i razmjene robe. Jer police trgovačkih lanaca kod nas prepune su robe koju uglavnom uvozimo. Očito da ni tamo gdje je sve bolje organizirano nego kod nas mnogo toga ne štima. Mi doista uvozimo sve i svašta i svaki će vam kupac reći da ne možete biti siguran da je kupio zdravstveno ispravnu robu.

kakvo je stanje u EU ja ne mogu točno na to pitanje odgovoriti, ali mogu zasigurno reći kakvo je kod nas stanje. Naime, u prilog tome govori prije kratkog vremena jedna izjava, mislim da je Glavne državne inspektorice koja je rekla da ono što se u našim velikim trgovačkim lancima koristi i kupuje da možda ne bi uzela niti pod razno. Mislim da je tako nekako, ali možda krivo interpretiram. Ali je problem jedan drugi koji se k tome nameće, a to je znate kako naši građani kupuju One reklame koje dolaze po kućama na koje smo svi na neki način nas već čine u datom trenutku odmah smo na njih na neki način možda i već i ljuti, mnogi ih i bace, znate kako danas kupuju? Poslože, donesu kući i poslože tako i poslože tako po stolu i onda gledaju, sad je tu i onda se krene u trku. To je naša realnost, to je naše. Mi gledamo našu realnost, a naša realnost je ta trka, neizvjesnost i naravno sve veće siromaštvo koje je već po najnovijim statistikama gotovo 35% a 35% a ide nažalost dalje uz ovu stopu nezaposlenosti. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a raspravu su podijelili Igor Češek i Zoran Vinković. Izvolite.

odmah ću reći na početku da će klub HDSSB-a podržati dakle ovaj paket zakona jer su prije svega usmjereni prema zaštiti ljudi. Doista možda nije neka top politička tema, ali čak i kad su to političke teme u Hrvatskom saboru on ovako tijekom tjedna izgleda pa ja ne bih rekao poluprazno nego izgleda doista ovako popunjeno, izgleda ponekad i mizerno i jadno. Popuni se on petkom kada dođe stranačka mašinerija iznaći ruku i vrlo brzo se ta sjednica privede sjednica privede kraju. I to je opće poznata stvar kad se steknu uvjeti glasat ćemo o određenim stvarima. Ali, evo ovaj paket zakona da ne ponavljam sve što su evo prethodnici rekli pa čak i u ovim replikama, doista ja se nadam evo da ćemo s ovim zakonskim rješenjima doista uvesti i u red prije svega sve ono praktično što okružuje čovjeka kao pojedinca ali i čovjeka u zajednici. Bila to obiteljska, bila to društvena zajednica. Tu ne mislim ja sad na neke druge zajednice da se odmah ogradim jel' od toga. ima tu nekoliko stvari na koje prije svega želim ukazati da na primjer u mnogim, još uvijek u mnogim jedinicama lokalne samouprave opskrba pitkom vodom za što i mnoge jedinice lokalne samouprave nisu krive ide još uvijek onim zastarjelim pa čak i oni kućni priključci i kućna instalacija rađena je olovnim cijevima koje također utječu na zdravlje stanovništva i zdravlje ljudi. evo još jedan prije svega prijedlog i Ministarstvu zdravstva ili zdravlja sada po novom, ali isto tako i Ministarstvu poljoprivrede da krene u jedno jače opremanje laboratorija na području RH jel očigledno da imamo stručnjake u tim područjima, ali nemamo još uvijek dovoljno aparature, dovoljno instrumenata kako, evo i ove uzorke mlijeka ne bi morali slati u europske laboratorije. Možda je dovoljno svima nam pogledati, pa i na ovoj našoj javnoj televiziji ili partijskoj televiziji, dovoljno pogledati onaj kako se to prije zvalo ekonomsko-propagandni program pa doista od predmeta opće uporabe do do razno raznih sredstava koji se koriste u proizvodnji hrane, do razno raznih aparata, preparata, tzv. lijekova. Ja bi mogli, evo da se niti jedan spol ne naljuti na mene, ko je od, dakle neće govorit ni u muškoj, ni u ženskom rodu, nego od jedne mlohave osobe nakon korištenja tih preparata ili uređaja postaje u krajnjoj liniji Crvena Sonja ili Connan Barbarin. Dakle, i slažem se tu s kolegicom bez ikakvog atesta, bez ikakvog sadržaja, međutim to se ne reklamira samo na ovim privatnim medijima, nego se reklamira i u medijskim tiskovinama, tiskovinama, dakle u tiskanim sadržajima ali isto tako i na Hrvatskoj radio televiziji. Što se tiče pitanja uvoza, sjetio sam se tu ne znam oče to bit reklama, bio je onaj neki čaj za mršavljenje od kojeg su sa proštenjem mnogi oni koji su koristili, ne znam kako se zvao neki mister je bio, mnogi dobili i doista su i smršavjeli od tegoba želučanih i stomačnih. Što se tiče samog uvoza hrane, dakle koje se koristi u ljudskoj ishrani, ali isto tako i uvoza hrane za životinje i dalje stoji jedna ogromna poražavajuća činjenica da hrvatska i dalje uvozi hrane za 2,5 milijarde dolara, izvozi za svega 1,2 milijarde dolara. Iako je količina hrane koju Hrvatska izvozi daleko veća od one samo što očigledno u toj razmjeni dobijemo gotovo 50% manje novca. Tu je pitanje također i genetski modificirane hrane i sad možemo doći i do svega onoga što je na policama, ne samo ovih velikih trgovačkih centara nego na policama svih trgovina na malo i veliko u RH. I očigledno da svi oni koji ulaze u te trgovine moraju ponijeti i određene naočale ili povećala kako bi doista mogli pročitati deklaraciju o tom proizvodu. Pa evo spominjano maslinovo ulje, ono očigledno nije došlo iz Dalmacije, nije došlo iz Hrvatske iako je možda na onoj naljepnici se nalazi i neka zadruga, možda čak i fiktivna iz Dalmacije, iz Primorja a to ulje je proizvedeno u Španjolskoj, u Italiji, Maroku, Tunisu da ne spominjem i one vrećice koje sam tu nosio. Meni je jasno da banane ne možemo proizvoditi, možda u nekim posebnim uvjetima ali to je ekonomski neisplativo, ali da uvozimo i pšenicu, i kukuruz, i krumpir, i rajčicu. Dovoljno je samo pogledati i na ono što smo prije svega i pristali da i onaj krastavac kako se to kaže u Dalmaciji kukumar, da ne bi nešto drugo rekao i ona rajčica, paradajz ili pomidor mora imati i određenu veličinu, do one marelice, breskve itd. itd. Tu je pitanje onog, možda i najbitnijeg a i za Slavoniju i za Hrvatsku, što još uvijek nemamo poveznicu, a to govorim zbog toga što je tu evo i Ministarstvo zdravlja isto tako i Ministarstvo poljoprivrede je trebalo biti uključeno. Da doista to ne bude kao onoj seriji Cimer fraj kad dođu nama strani gosti pa nude čak i konobaru onu češku paštetu da se ne naljuti Jiri Menzel jer je snimio izuzetan film o turizmu i sudjelovanju Čeha u turizmu u Hrvatskoj, ali je to pitanje svakako ako okrenete malo i deklaracije na mesnim proizvodima tada vidite da prasetina nije iz Hrvatske, nije iz Slavonije, da janjetina nije s Paga, nije iz Slavonije, nije iz Vrgorca nego dolazi iz Rumunjske, neke vrste mesa dolaze čak iz Kine, da govedina, divljač kojom Hrvatska doista ima jedan veliki potencijal dolazi s Novog Zelanda, da praktično uvozimo sve pa čak uvozimo i suho lišće kao predmet od opće uporabe. Dakle smatram da bi trebalo napraviti jednu opsežnu kampanju na način da doista koja je negdje na tragu onoga što je i Hrvatska gospodarska komora počela i to je prije svega ta akcija ostala i određenim povojima a to je da zaštitimo prije svega domaću hrvatsku proizvodnju, i da da budemo i konkurenti na tržištu cijenom ali isto tako i kvalitetom i da kao građani kupujemo u Hrvatskoj. Tada će više biti stvarnog ekstra djevičanskog ulja a manje smeća na policama i onim lijepo ukrašenoj ambalaži. a može nam se desiti ovaj, ja se sjećam da su mnogi od nas onih 80-tih godina imali i one posljedice, one černobilske katastrofe jer i tada vjerojatno je bilo ovakvih zakona koji su se možda po drugim standardima pisali ali nije bilo stvarne kontrole pa su mnogi bili i

Glasat ću za ovo kao i HDZ normalno ovo je prijedlog odnosno zakona i tako ga moramo uskladiti, trebamo uskladiti i sve u redu. Htio bih se samo osvrnut na ono što ste vi zaveli ćemo ono što mi sad izglasujemo da će uvesti red u neke poslove i u hrvatskoj državi u kojima je dosad bio nered. Dao Bog. Neće. Jer mi sve što ćemo sada danas izglasovat, mi to već imamo u hrvatskim pozitivnim zakonskim propisima, sve. Samo se malo modificira, korigira prema nekim ajmo reć potrebama. Kolegice objasnit ću ja vama to, ali u temelju u bitnim stvarima imamo zakone koje ne poštujemo i nama je ulje iz Tunisa piše se da je sa Šolte, a nije. Ali što hoću reć, nećemo uvest ovi u EU imaju nekakvog reda više od nas, ali nemojmo dirat previše u njihov red jer oni imaju taj red s kojim se mi sad usklađujemo i onda im se dogodi da umjesto teletine jedu konjetinu i tko će znat koliko mjeseci i godina. A kod nas eto mi još ne jedemo umjesto teletine konjetinu. Htio bih reći da se ne trebamo osjećati nimalo i suficijentni i imat kompleks male vrijednosti. Treba nam samo malo da budemo uređena država a nije ni na zahodu takav red kao što bi se dalo zaključiti kad se mi uskladimo sad s ovim popisima da će sve bit u redu. Neće bit sve u redu. Jest ćemo konjetinu, ako ne uredimo sami sebi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Vinković izvolite. uvaženi kolega Marasović, ja imam gradaciju. Dakle ja sam na početku iskazao vjeru dakle da ću ovo usklađivanje donijeti određeni red ali sam na kraju rekao da bez obzira dakle i samo usklađenoj i određeni standardi, da smo na te standarde imali i onih 80-tih godina kad se desila ona černobilska katastrofa i da bez obzira što je bilo napisano na papiru po tadašnjim standardima, tu ne mislim sada na bivšu državu nego na standarde koji su tada važili i u zdravstvu i u poljoprivredi da bez kontrole ovo ostaje mrtvo slovo na papiru. A ono na što treba inzistirat u svakom slučaju, to je jačanje hrvatske proizvodnje hrane, jačanje konkurentnosti, povećavanje izvoza i prije svega to ovisi o nama samima, nama samima. Ja sam za to da doista kupujemo hrvatsko. Dakle da a prije svega kad već i ulazimo u te trgovačke lance za one koji dioptriju to je lakše, imat će naočale iako oni koji nemaju da obavezno povećaju povećalo jer tek na onim deklaracijama vidite odakle taj određeni proizvod dolazi. Ja sam gledao npr. šparoge koje izgledaju kao da ih je Rambarde, Van Gogh naslikao. Međutim gledao sam jednu emisiju da one rastu tamo kraj nuklearne centrale negdje u Kini gdje izlazi i praktično i radioaktivni otpad itd., itd. i to vjerojatno kroz određene određene mreže i taj dio dolazi u Hrvatsku. Da ne spominjem sve ovo što doista uvozimo i praktično jedemo smeće a ne domaće zdravo. Hvala kolega. Ovime smo završili sa raspravom. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Za danas završavamo sa radom. Sutra krećemo sa točkom izvješćem o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2011. godinu i ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regularne agencije za 2011. godinu. Do viđenja do sutra! Hvala.